моля за регистрация.

„1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител – Министерският съвет. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. със стоки. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. 4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. 5. Проекти на решения за промени в съставите на постоянни комисии. Вносител – Халил Летифов. 6. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ – ЕАД. ЕАД. 7. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Единият с вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители, а другият е от Настимир Ананиев и група народни представители.

10. Законопроект за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 11. Законопроект за ратифициране на изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана). 12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 13. Първо гласуване на Законопроекта за българския език – продължение. 14. Парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“

Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски (Балкански) поток“ и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България).

Искам да кажа на колегите в залата това, което споделих на Председателския съвет с Вас, че би било редно предложения по ал. 3, които са приети приети от залата, тоест залата се е произнесла вече, е целесъобразно да бъдат гледани, но не са стигнали до тази

това предложение миналата седмица беше прието, но не стигнахме до него, сега Ви моля отново да го подкрепите, а към Вас се обръщам отново да възприемете тази практика, защото тя изразява волята на залата. Благодаря.

и то е като точка в Програмата за седмицата, да бъде включено – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Предложението на колегите е

Преди да преминем към т. 1 от Програмата, само да изчета някои съобщения.

уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на два самолета с екипажи от състава на корейските Военновъздушни сили. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане на въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. В изпълнение на чл. 65, ал. 1

Народното събрание е постъпил Доклад на Централната избирателна комисия относно организацията и произвеждането на избори през 2021 г. С резолюция на председателя на Народното събрание Докладът е предоставен на народните представители и парламентарните групи. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по конституционни и правни въпроси. На 3 юни 2022 г. от Сметната палата е предоставена на Народното събрание информация с изпратените през месец май 2022 г. до одитираните обекти окончателни одитни доклади за извършените финансови одити. С резолюция на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. Одитните доклади за извършените финансови одити са публикувани на интернет страницата на Сметната палата.

С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Прегласуване. Гласували 210 народни представители: за 115, против 7, въздържали се 88. Предложението е прието. Точката е фиксирана като първа за утрешния ден.

Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Каримански.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 На редовно заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите, и Диана Ганчева – началник-отдел в дирекция „Платежен надзор“ в Законопроектът беше представен от господин Яйджиев. Промените, които се правят с предложения законопроект в Закона за платежните услуги и платежните системи, се отнасят до три направления, а именно: 1. Въвеждането на мерки по прилагането на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Една Една от основните промени в така наречения Регламент за бенчмарковете е въвеждането на възможността за нормативно установена замяна на бенчмарк, приложима единствено за договори за финансови инструменти, които не съдържат алтернативни разпоредби или подходящи алтернативни разпоредби. Определянето на БНБ като компетентен орган, който да извършва оценката, засягаща евентуалната непригодност на предвидена с алтернативна разпоредба замяна на използван бенчмарк с друг по отношение на бенчмарковете за лихвени проценти, ще осигури правна сигурност, тъй като ще е налице конкретна институция, към която страните по договор за кредит да се обърнат при необходимост. 2. Попълването на празноти в нормативната уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари. Това ще окаже положителен ефект върху развитието на бизнес отношенията в сектора на платежните услуги, като ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните услуги, включително чрез осигуряване на финансов ресурс с оглед въвеждането на устойчиви бизнес модели. Сетълментът на нареждания на преводи в левове на базата на SEPA схемата за кредитни преводи на Европейския платежен съвет. Законопроектът урежда начина на извършване на сетълмента на тези нареждания за превод по аналогия на сетълмента на незабавните плащания. По този начин ще се ускори изпълнението на клиентските плащания в левове, като времето, необходимо за завършване на превода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 Благодаря Ви, господин Каримански. Постъпил е Доклад и от Комисията по въпросите на Европейския съюз. Заповядайте. Деница Симеонова ще ни запознае с Доклада на Комисията. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 47-202-01-5, внесен от Министерския съвет на 28 На свое редовно заседание, проведено на 24 март 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 47-202-01-5, внесен от Министерския съвет на 28 януари 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите. От Министерството на финансите на заседанието присъстваха госпожа Росица Петкова началник на отдел в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, и госпожа Снежанка Колева – държавен експерт в същата дирекция. В заседанието взе участие и подуправителят на Българската народна банка, ръководител на управление „Банково“, госпожа Нина Стоянова. Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи са изготвени във връзка с необходимостта в българското законодателство да бъдат предвидени мерки по прилагане на влезлия в сила Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване, както и с цел да се попълнят някои празноти в нормативната уредба, свързани с регламентацията на реда и условията за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, и на сетълмента на нареждания за преводи в левове, базирани на SEPA схеми на Европейския платежен съвет. С новоприетия Регламент се дава възможност за нормативно установена замяна на бенчмарк, приложима единствено за договори за финансови инструменти, които не съдържат алтернативни разпоредби или подходящи алтернативни разпоредби. Замяната на бенчмарк се извършва от компетентен орган на държавата членка, когато същият е уведомен от една или повече потенциално заинтересовани страни за евентуална непригодност на дадена използвана в договори и финансови инструменти алтернативна разпоредба за замяна на използвания бенчмарк с друг. С промените в Закона за такъв компетентен орган се определя БНБ, както изисква новоприетият регламент. Законопроектът предвижда промяна в Закона за платежните услуги и платежните системи, чрез която се регламентира възможност лицензът за извършване на дейност като платежна институция, съответно като дружество за електронни пари, да може да бъде обект на правоприемство. Настоящата правна уредба не позволява това. В европейското законодателство не са заложени подобен тип забрани. Промени в тази част от Закона са мотивирани от необходимостта да се отговори на развитието на икономическите и бизнес отношения в сектора на платежните услуги. Със Законопроекта се урежда реализацията на текущ проект на банките в страната и оператора на платежната система, обслужваща клиентските преводи, предназначени за изпълнение в определен момент (БИСЕРА6), за миграция на текущо изпълняваните клиентски преводи към плащания в левове, подобни на SEPA схемата за кредитни преводи на Европейския платежен съвет. За сетълмента на тези нареждания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 внесен от Министерския съвет на 28 януари 2022 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова. Откривам дискусия по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Желаещи за изказване има ли?

ли? Уважаеми колеги, поставям на гласуване

Благодаря. Обратно становище има ли? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Ананиев да пристъпим и към второ гласуване на Законопроекта в рамките на същото заседание.

От Комисията по бюджет и финанси кой ще ни представи текстовете за второ гласуване? Заповядайте, господин Каримански.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

Чл. 16а. (1) Преобразуване на платежна институция чрез вливане и сливане се допуска само с друга платежна институция или дружество за електронни пари. При вливане правото за извършване на дейности, за които приемащото дружество не е лицензирано, не преминава върху него. Разрешение за сливане се издава само ако новоучреденото дружество получи лиценз, съответстващ на вида услуги, които ще извършва. (2) При преобразуване на платежна институция чрез отделяне приемащите, съответно новоучредените дружества, трябва да притежават или да получат лиценз за съответните дейности, които възнамеряват да извършват и за които се изисква лиценз. (3) При преобразуване на платежна институция чрез разделяне приемащите, съответно новоучредените дружества, трябва да притежават или да получат лиценз за съответните дейности, които възнамеряват да извършват и за които се изисква лиценз. (4) Преобразуване на платежна институция чрез промяна в правната форма се допуска само в рамките на разрешените видове търговски дружества съобразно изискванията за издаване на лиценз. (5) Платежна институция може да се преобразува по реда на ал. 1 – 4 след получаване на предварително разрешение от БНБ, дадено при условия и по ред определени с наредба на БНБ. (6) Когато при преобразуване на платежна институция по реда на ал. 1 – 3 е необходимо издаването на лиценз за доставчик на платежни услуги, заявлението за лиценза се разглежда едновременно със заявлението за издаването на разрешение за преобразуване. (7) Вливане на платежна институция в банка се извършва по реда на Закона за кредитните институции.“ § 3. В чл. 21, ал.

148б се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Сетълмент в левове с предварително осигурени средства по специална сметка“

на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ,

а накрая се добавя „и за извършването на оценката по чл. 23б, параграф 5, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмаркове за лихвени проценти, използвани от същите субекти.“ § 10. В чл. 186

Няма желаещи за изказвания. Прекратявам дискусията.

Благодаря Ви, господин Каримански. Подлагам на гласуване предложението за допуск на господин Цветарски и госпожа Янчева. Гласували

Преминаваме към Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Каримански.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 на 27 април 2022 г. На заседание, проведено на 2 юни 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на: Министерския съвет: Емилия Александрова – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“; Националния статистически институт Сергей Цветарски – председател, и Диана Янчева – заместник-председател; Националната агенция за приходите – Невена Георгиева – директор на дирекция „Интрастат“; Агенция „Митници“ – Кольо Колев – директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“, и Ирена Борисова – консултант, правен експерт на свободна практика. Осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната за вътресъюзната търговия със стоки на национално ниво е нормативно регламентирана в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Предложеният законопроект

2019 г. за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

и правила по силата на Регламент (ЕС) № 2019/2152, които са в сила от 1 януари 2021 г. Съгласно регламентите държавите членки са задължени да предоставят месечна статистическа информация за вътресъюзната търговия със стоки на Генерална дирекция „Евростат“ към Европейската комисия и неговата база данни COMEXT, на Международния валутен фонд, както и за база данни COMTRADE на ООН. Със Законопроекта се прецизират текстове в сега действащия закон в съответствие със споменатите регламенти, а именно: 1. Създава се нов източник на данни за събиране на статистически данни в рамките на Европейския съюз по отношение на обмена на данни за вътрешносъюзния износ и вътрешносъюзния внос на стоки между страните – членки на Европейския съюз, чрез системата „Интрастат“, като компетентният орган за България е Националният статистически институт. Създава се задължение за Националния статистически институт ежемесечно да обменя статистически данни по т. 1 с държавите членки чрез „Интрастат“ и да ги подава в „Евростат“ към Европейската комисия. 3. По силата на Закона ежегодно се определят годишни прагове за внос и износ, над който всички фирми са длъжни да подават декларации Интрастат в Националната агенция за приходите. За 2022 г. със Заповед на председателя на Националния статистически институт са определени по-високи прагове за деклариране, което води до намаляване на административната тежест за бизнеса, тъй като се намалява броят на фирмите, които са длъжни да подават декларации в НАП. институт ще извършва оценки и контрол на търговията на фирмите, регистрирани по ДДС, които са под определените прагове или които не са подали декларации Интрастат, или са с непълни декларации. 5. Създава се възможност за деклариране на нови данни или извършване на корекции във вече декларирани данни за цялата предходна година в случаите на възникнали нови обстоятелства в оборотите на фирмите. Досега фирмите могат да коригират само за 6 месеца назад. 6. Привеждат се в съответствие понятията, използвани в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, с такива използвани в регламентите, като „вътрешнообщностна“ и „вътресъюзна“ и други, както се актуализират и както се актуализират и препратките към новите регламенти. Новите понятия и препращането към изменени разпоредби на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки налагат изменения и в Закона за задълженията към Международния фонд

за икономиката в страната от декларирането на статистическите данни за движението на стоки в Съюза касаят данните за изчисляване на брутния вътрешен продукт и платежния баланс на страната, изчисляването на общия внос и износ на България, изготвянето на икономически и търговски анализи, провеждането на маркетингови изследвания и изготвянето на статистика на търговията по бизнес характеристики на предприятията.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 микроданни за вътресъюзния износ на стоки, за намаляване на асиметриите в огледалните потоци и предоставяне на консистентни данни на потребителите, повишаване на качеството и контрола върху достоверността на данните за вътресъюзната търговия със стоки и създаване на ясна нормативна уредба. Приемането на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки не изисква допълнително бюджетно финансиране. Всички разходи за неговото прилагане ще бъдат в рамките на бюджетите на компетентните органи по осъществяването на статистическа дейност за вътреобщностната търговия със стоки.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 Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 47-202-01-22, внесен от Министерския съвет на 27 април 2022 г. – първо гласуване на Законопроекта. Режим на гласуване.

С това изчерпахме тази точка от Програмата. Преминаваме към следващата:

След това има Доклад и от Комисията по бюджет и финанси,

Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 15 февруари 2022 г. в град Тулуза, Франция, № 47-202-02-15, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г. На свое заседание, проведено на 25 май 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 15 февруари 2022 г. в Тулуза, Франция. Законопроектът беше представен от Карина Ангелиева – заместник-министър на иновациите и растежа. Чрез Споразумението се продължава съществуващото сътрудничество на България с Европейската космическа агенция. Ратификацията означава по-нататъшен достъп на български компании в това число малки и средни предприятия, академични и изследователски организации, включително висши училища, до възможност за участие в проекти, приоритетни за Агенцията. По-конкретно, в този обхват попадат следните специфични области: - Космическа наука – космическа астрономия и астрофизика, проучване на Слънчевата система и слънчево-земна физика; Научни изследвания и приложения за наблюдение на Земята – наблюдение на околната среда, метеорология, аерономика и геодезия; - Телекомуникации – демонстрации на услуги и сателитна навигация; Микрогравитационни изследвания – космическа биология и медицина; - Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент. Една година преди изтичането на срока на Споразумението ще бъде направен преглед на резултатите от изпълнението му, на основата на който България би имала възможност да стане и асоцииран член на Европейската космическа агенция преди изтичане на пълния петгодишен срок. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 15, без „против“ и „въздържал се“ – един народен представител.

между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 15 февруари 2022 г. в град Тулуза, Франция, № 47-202-02-15, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г.“

Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 47-202-02-15, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г. На заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на иновациите и растежа: Карина Ангелиева – заместник-министър, и Петя главен експерт в дирекция „Политики и анализи“. Законопроектът беше представен от госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на иновациите и растежа. Споразумението за европейска кооперираща държава е подписано между правителството на Република България и Европейската космическа агенция на 8 април 2015 г. и влиза в сила на 4 февруари 2016 г. За този период са регистрирани 87 български фирми и научни организации за участие в тръжните процедури. Проведени са 7 тръжни процедури, от които са постъпили 127 проектни предложения и са одобрени за изпълнение 37 проекта. В процес на договаряне са 5 проекта от проведената Седма тръжна процедура. Споразумението продължава съвместната работа с Европейската космическа агенция за развитие на конкурентоспособността на българските предприятия в космическия сектор, както и за развитие на научния потенциал, като ще бъдат разширени дейностите и ангажиментите на страните. В срока на изпълнение ще бъде направен и междинен преглед на успеваемостта, въз основа на който България ще има възможност да премине към асоциирано членство преди изтичане на петгодишния срок на програмата, в случай че участието на фирмите и реализирането на проектите са достигнали необходимото ниво на развитие. С акта на ратификация се предоставя възможност за достъп на българските компании в това число малки и средни предприятия и на академичните и изследователските организации, включително висшите училища, до участието в проекти по изпълнението на дейности, свързани с космическото пространство, което ще разшири границите на свързаните с Космоса научни знания и изследователска дейност, в подкрепа на иновациите, конкурентоспособността и икономическия растеж. Изпълнението на Споразумението е обвързано с финансов ангажимент за България, който към момента възлиза на 2 689 300 лв. годишно, които са за финансиране на български проекти в тръжните процедури на Европейската космическа агенция за България. Разходите по изпълнение на Споразумението са за сметка на одобрения бюджет на Министерство на иновациите и растежа за съответната година. След като бъде ратифицирано, настоящото Споразумение ще влезе в сила от датата на подписване на Хартата по Плана за европейска европейска кооперираща държава, насрочено за 14 – 15 юни 2022 г. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на Правилника за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

Аз ще Ви дам Доклада, ако го нямате под ръка, не се притеснявайте.

Мотивите към Законопроекта бяха представени от госпожа Мария Тодорова. Тя посочи, че това не е първото споразумение, което България сключва. Такова е сключено през 2015 г. и е било ратифицирано от 43-то Народно събрание. Перспективата е през следващите пет години България, ако изпълни условията, да се превърне в асоцииран член, а крайната цел е и да стане пълноправен член. Госпожа Тодорова очерта предимствата на участието на България в Споразумението. То е отворено към фирми и научноизследователски организации, които участват в процедури на подбор по целева програма, отворена специално за българските фирми и научноизследователски организации, а така също и на лица най-вече в младежката програма на Европейската космическа агенция, отворена за магистри, стипендианти, за обмен на експерти. Финансират се участия в проекти и експерименти за модернизиране на материално-техническата база и оборудването, за подкрепа на малките и средни предприятия, за използване на данни. Проектите са за космически изследвания, астрономия, астрофизика, изследвания за наблюдения на земята за практични цели, като например опазване на околната среда, метеорология, геодезия, телекомуникация, микронавигация, медицина, образование и информираност.

проактивна високотехнологична политика и за укрепване на сътрудничеството с Европейската космическа агенция, което ще допринесе за прогресивното развитие и за прилагането на общата европейска космическа политика и за проучване и усвояване на Космоса изключително за мирни цели. Споразумението продължава съвместната работа с Европейската космическа агенция за развитие на конкурентоспособността на българските предприятия в космическия сектор, както и за развитие на научния потенциал, включително висшите училища, в подкрепа на иновациите, конкурентоспособността и икономическия растеж. През последните няколко години са одобрени 37 проекта. Като пример беше посочен проект на БАН за дозиметър – прибор за изследване на космическата радиация, който вече работи в орбита. В дискусията се включи народният представител Красимир Вълчев, който постави въпрос дали е извършена оценка на финансовите ефекти от предходното споразумение и каква е възвръщаемостта на внесения от Република България членски внос. Госпожа Тодорова направи кратък анализ на тръжните процедури на одобрените и изпълнени проекти и посочи финансовите измерения. Неусвоените средства по проекти за съответната година не се губят, а могат да бъдат ползвани и през следващи години.

разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 47-202-02-15, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 26 май 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на

Законопроектът беше представен от госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на иновациите и растежа. На заседанието присъства и госпожа Петя Пиперкова – главен експерт в дирекция „Политики и анализи“ към Министерството на иновациите и растежа. С настоящия законопроект се цели да се утвърди желанието, изразено от правителството на Република България, за изпълнение на проактивна високотехнологична политика и за укрепване на сътрудничеството с Европейската космическа агенция което ще допринесе за прогресивното развитие и за прилагането на общата европейска космическа политика и за проучване и усвояване на Космоса изключително за мирни цели. Целта на Споразумението е да продължи съвместната работа с ЕКА за развитие на конкурентоспособността на българските предприятия в космическия сектор, както и за развитие на научния потенциал, като бъдат разширени дейностите и ангажиментите на страните. С акта на ратификация се предоставя възможност за достъп на българските компании, в това число малки и средни предприятия, и на академичните и изследователските организации, включително висшите училища, до участието в проекти по изпълнението на дейности, свързани с космическото пространство, което ще разшири границите на свързаните с Космоса научни знания и изследователска дейност, в подкрепа на иновациите, конкурентоспособността и икономическия растеж. При приемане на ратификацията Република България ще придобие статут на „европейска кооперираща държава“, като с това пред страната ни ще се открият възможности за провеждане на активна политика на сътрудничество с останалите страни – членки на Европейската космическа агенция, което ще осигури дейностите в областта на Космоса да бъдат осъществявани в по-широка политическа, икономическа, екологична и социална рамка, непосредствено в услуга на гражданите и бизнеса на Европейския съюз и неговите партньори. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага с 11 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция,

на комисиите. Затова откривам дискусията по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. Желаещи за изказване има ли? Няма желаещи за изказвания. Прекратявам дискусията.

Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 47-202-02-15, внесен от Министерския съвет на 13 май 2022 г., да

ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на Мартин Димитров да пристъпим към разглеждане на Законопроекта на второ четене. Гласували

Член единствен. Ратифицира Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 15 февруари 2022 г. в град Тулуза, Франция.

Благодаря Ви, господин Димитров. Откривам дискусията по наименованието на Законопроекта и единствения член, който се съдържа в него. Желаещи за изказване има ли? Няма. Подлагам на гласуване наименованието

за създаване на система за разработване и определяне на единните идентификатори за генетично модифицирани организми.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3.

на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена)

съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета и на Директива 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 г. за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Принципи за извършване на оценка за риска за околната среда и човешкото здраве Това приложение описва общо целта, която следва да бъде постигната, която следва да бъде постигната, елементите, които следва да се разгледат, и общите принципи и методология, които следва да се спазват при извършването на оценката на риска за човешкото здраве При извършване на оценка за риска за околната среда и човешкото здраве следва да се разграничават следните видове последици: 1. „Преки последици“ са първичните последици върху човешкото здраве или околната среда, които са резултат от самия ГМО и които не настъпват посредством причинна верига от събития; 2. „Косвени последици“ са последиците върху човешкото здраве или околната среда, настъпващи чрез причинна верига от събития, чрез механизми като взаимодействия с други организми, трансфер на генетичен материал или промени в употребата или управлението. Косвени последици могат да се наблюдават на по-късен етап; 3. „Непосредствени последици“ са последиците върху човешкото здраве или околната среда, които се наблюдават по време на периода на освобождаването на ГМО. Непосредствените последици могат да бъдат преки или косвени; 4. „Забавени последици“ са последиците върху човешкото здраве или околната среда, които не могат да бъдат наблюдавани по време на периода на освобождаване на ГМО, но стават видими като пряка или косвена последица или на по-късен етап, или след прекратяване на освобождаването. Общ принцип за извършването на оценка на риска за околната среда е, че следва да бъде извършен анализ на „кумулативните дългосрочни последици“, свързани с освобождаването в околната среда на ГМО или пускането им на пазара. „Кумулативните дългосрочни последици“ се отнасят до натрупаните последици на разрешенията върху човешкото здраве и околната среда, включително върху флората и фауната, плодородността на почвата, разграждането на органичен материал в почвата, хранителната верига, биологичното разнообразие, здравето на животните и проблемите, свързани с резистентността към антибиотици. I. Цел: Целта на ОР е да се идентифицират и оценят на основата на всеки отделен случай потенциалните неблагоприятни последици на ГМО – преки или косвени, непосредствени или забавени, върху човешкото здраве и околната среда, които може да има при съзнателното освобождаване в околната среда или пускане на пазара на ГМО. Оценката на риска Оценката на риска за човешкото здраве и околната среда се извършва с цел идентифицирането на необходимостта от управление на риска и ако е установена такава необходимост, то тя се извършва чрез най-подходящите методи. II. Общи принципи: В съответствие с принципа за предпазните мерки следните общи принципи следва да бъдат спазвани при извършването на ОР: 1. Идентифицираните характеристики на ГМО и употребата му, които имат възможност да причинят неблагоприятни последици, се сравняват с тези, представени от немодифицирания организъм, от който той произхожда, и неговата употреба в съответстващи ситуации; 2. Оценката на риска за човешкото здраве и околната среда се осъществява по научносъобразен и прозрачен начин, основан на наличните научни и технически данни; 3. Оценката на риска за човешкото здраве и околната среда се осъществява за всеки отделен случай, като изискваната информация би могла да варира в зависимост

промени: Като част от процеса на идентификация и оценка на потенциалните неблагоприятни последици, посочени в раздел I, при ОР се идентифицират предвидени и непредвидени промени вследствие на генетичната модификация и се оценява техният потенциал да предизвикат неблагоприятни последици за здравето на човека и за околната среда. Предвидените промени вследствие на генетичната модификация представляват промени, които е планирано да настъпят и които отговарят на първоначалните цели на генетичната модификация. Непредвидените промени вследствие на генетичната модификация представляват последователни промени, които надхвърлят предвидените промени в резултат от генетичната модификация. Предвидените и непредвидените промени могат да имат преки или косвени, непосредствени или забавени последици за здравето на човека и за околната среда. б) дългосрочни неблагоприятни последици и кумулативни дългосрочни неблагоприятни последици при ОР за заявления по чл. 59, ал. 2: Дългосрочните последици от даден ГМО представляват последици вследствие на забавена реакция на организмите или на тяхното потомство

При идентификацията и оценката на потенциалните кумулативни дългосрочни неблагоприятни последици се вземат предвид и ГМО, които към момента на оценката са съзнателно освободени или пуснати на пазара.

от наблюдения, и генерира необходимите данни и когато е възможно, извършва съответните изследвания. Когато е приложимо, заявителят дава обосновка в ОР за причините, поради които генерирането на данни чрез изследвания не е възможно. Оценката на риска за човешкото здраве и околната среда за заявления по чл. 46, ал. 2 се основава най-малко на наличните данни от научната литература или от други източници и може да бъде допълнена с още данни, генерирани от заявителя. Когато в ОР са предоставени данни, генерирани извън Европа, трябва да се обоснове тяхното значение за приемащата околна среда или среди

когато при ОР са предоставени токсикологични изследвания, проведени с цел оценка на риска за здравето на човека или на животните, заявителят предоставя доказателства, че изследванията са проведени в съоръжения, отговарящи на:

добра лабораторна практика, когато изследванията са проведени извън границите на Европейския съюз; бб) когато при оценка на риска са предоставени изследвания, различни от токсикологичните, те трябва да:

или ббб) са проведени от организации, които са акредитирани съгласно съответния стандарт на ISO, или ввв) са проведени съгласно международно признати стандарти при липса на съответен стандарт на ISO; вв) информацията за резултатите от изследванията по букви „аа“ и „бб“ и от използваните протоколи от изследванията трябва да бъде надеждна и подробна и да включва необработените данни в електронен формат, подходящ за провеждането на статистически или друг анализ; гг) когато е възможно, заявителят посочва размера на последицата, която всяко извършвано изследване има за цел да установи, и дава съответната обосновка; дд) изборът на местата за провеждане на полеви изследвания трябва да е съобразен с приемащата околна среда с оглед на потенциалната експозиция и въздействия, които биха могли да бъдат наблюдавани там, където може да бъде освободен освободен съответният генномодифициран организъм; в оценката на риска се включва и обосновка на избора; ее) негенетично модифицираният обект за сравнение трябва да бъде подходящ за приемащата околна среда или среди и неговият генетичен произход трябва да е съпоставим със съответния генно модифициран организъм; в оценката на риска се включва и обосновка на избора на обекта за сравнение. г) множествени събития на трансформация при заявления по чл. 59, ал. 2: За оценка на риска на даден генно модифициран организъм, съдържащ множествени събития на трансформация, при заявления по чл. 59, ал. 2 се прилагат следните изисквания: аа) заявителят предоставя по една оценка на риска за всяко единично събитие на трансформация в съответния генно модифициран организъм или се позовава на вече подадени заявления за тези единични събития на трансформация; бб) заявителят предоставя оценка на: ааа) стабилността на събитията на трансформация; ббб) експресията на събитията на трансформация; ввв) потенциалните адитивни, синергични или антагонистични въздействия в резултат от комбинацията от събития на трансформация; вв) когато потомството на съответния генномодифициран организъм може да съдържа различни вторични комбинации от множествените събития на трансформация, заявителят представя научно доказващо, че не е необходимо да се предоставят експериментални данни за съответните вторични комбинации независимо от техния произход или ако няма такова научно становище, представя експерименталните данни. 2. Характеристики на съответния генномодифициран организъм и на освобождаванията: При оценка на риска следва да се вземат предвид приложимите технически и научни данни относно характеристиките на: приемащия или родителския организъм/организми; б) генетичната модификация/модификации, като въвеждане или изрязване на генетичен материал, както и съответната информация за вектора и донора; в) самия генномодифициран организъм; г) предвиденото освобождаване или употреба, включително мащаба им; д) потенциалната приемаща околна среда или среди, в които ще бъде освободен генномодифициран организъм и където трансгенът може да се разпространи, както и е) взаимодействието/взаимодействията между тези характеристики. В оценката на риска се вземат под внимание съответната информация от предишни освобождавания на същия или на подобни генномодифицирани организми и на организми с подобни признаци, както и тяхното биотично и абиотично взаимодействие с подобни приемащи околни среди, включително информация от наблюдението на такива организми, като се спазват

се извършва за всяка съответна област на риск, посочена в раздел IV, т. 1 или 2 съгласно следните шест етапа: а) формулиране на проблема, в т.ч. идентификация на опасността: аа) установяват се всички промени в характеристиките на организма, свързани с генетичната модификация, като характеристиките на съответния генномодифициран организъм се сравняват с тези на избрания негенетично модифициран обект за сравнение при съответстващи условия на освобождаване или на употреба; бб) установяват се потенциалните неблагоприятни последици за здравето на човека или за околната среда, които са свързани с установените в подбуква „аа“ промени. Потенциалните неблагоприятни последици за човека и околната среда се разглеждат за всички случаи, включително за случаите, в които не е вероятно да възникнат. Потенциалните неблагоприятни последици могат да варират при всеки отделен случай и могат да включват: ааа) последици върху динамиките на популациите на видовете в приемащата околна среда и генетичното разнообразие на всяка от тези популации, които водят до потенциално намаляване на биологичното разнообразие; променена податливост на патогени, улесняваща разпространението на заразни болести или създаваща нови резервоари или вектори; ввв) неблагоприятно влияние върху ефективността на профилактични или терапевтични медицински или ветеринарномедицински лечения и на прилаганите мерки за растителна защита, например чрез трансфер на гени, обуславящи резистентност към антибиотици, използвани в хуманната или ветеринарната медицина; ггг) последици върху биогеохимията (биогеохимичните цикли), включително въглеродния и азотния кръговрат, чрез промени в разграждането на органична материя в почвата;

аааа) доказателствени документи от предишни опити; бббб) налични набори от данни или литература; вввв) математическо моделиране. вв) установяват се относимите крайни точки за оценка; Потенциалните неблагоприятни последици, които биха могли да окажат въздействие върху установените крайни точки за оценка, се вземат предвид при следващите етапи на оценката; гг) установяват се и се описват начините на експозиция или другите механизми, чрез които могат да настъпят неблагоприятни последици. Неблагоприятни последици могат да възникнат пряко или косвено посредством начини на експозиция или други механизми, които могат да включват: ааа) разпространение на ГМО в околната среда; ббб) трансфер на въведения генетичен материал в същия или в други организми независимо дали те са генетично модифицирани, или не; ввв) фенотипна и генетична нестабилност; ггг) взаимодействия с други организми; ддд) промени в управлението, включително в селскостопанската практика, когато е приложимо. дд) формулират се подлежащи на изпитване хипотези и се определят относими крайни точки на измерване, които да позволят, когато е възможно, извършването на количествена оценка на потенциалните неблагоприятни последици; ее) вземат се предвид евентуалните неопределености, включително липсата на знания и методологичните ограничения. б) характеризиране на опасността: Оценява се величината на всяка потенциална неблагоприятна последица. При тази оценка се допуска, че неблагоприятната последица ще настъпи. При оценката на риска се взема предвид фактът, че величината вероятно ще бъде повлияна от приемащата околна среда или среди, в която е предвидено да бъде освободен ГМО, и от мащаба и условията на освобождаването. Когато е възможно, оценката се изразява количествено. При качествено изражение на оценката се използва ясно описание („голяма“, „средна“, „малка“ или „незначителна“) и се обяснява мащабът на последиците за всяка категория. в) характеризиране на експозицията: Извършва се оценка на възможността или вероятността от настъпване на всяка една от установените потенциални неблагоприятни последици с цел да се предостави, когато е възможно, количествена оценка на експозицията като относителна мярка за вероятността или когато това не е възможно, качествена оценка на експозицията. Вземат се предвид характеристиките на приемащата околна среда или среди и обхвата на заявлението. При качествено изражение на оценката се използва ясно описание на експозицията („голяма“, „средна“, „малка“ или „незначителна“) и се обяснява мащабът на последиците за всяка категория. г) характеризиране на риска: Рискът се характеризира, като за всяка потенциална неблагоприятна последица се комбинират нейната величина и възможността за настъпването ѝ, така че да се предостави количествена или полуколичествена прогнозна оценка на риска. Когато не е възможно да се предостави количествена или полуколичествена прогнозна оценка, се предоставя качествена прогнозна оценка на риска. В този случай се използва ясно описание на риска („голям“, „среден“, „малък“ или „незначителен“) и се обяснява мащабът на последиците за всяка категория. Когато е от значение, неопределеността за всеки установен риск се описва и когато е възможно, се изразява количествено. д) стратегии за управление на риска: При установяване на рискове, въз основа на чието характеризиране се изисква прилагане на мерки за тяхното управление, следва да се предложи стратегия за управление на риска. Стратегиите за управление на риска се описват от гледна точка на намаляването на опасността, на експозицията или на двете и са пропорционални на предвиденото намаляване на риска, на мащаба и условията на освобождаването и на равнището на неопределеност, установено при оценка на риска. Когато е възможно, последващото намаление на общия риск се изразява количествено. е) оценка на общия риск и заключения: Извършва се качествена, а когато е възможно и количествена оценка на общия риск от съответния ГМО, като се вземат предвид резултатите от характеризирането на риска, предложените стратегии

специални изисквания за плана за наблюдение на съответния ГМО, а когато е целесъобразно, и за наблюдението на ефективността на предложените мерки за управление на риска. За заявления по чл. 59, ал. 2 в оценката на общия риск се включва обяснение на допусканията, направени по време на оценката на риска, и на естеството и величината на свързаните с рисковете неопределености, както и обосновка на предложените мерки за управление на риска. IV. Заключения от оценката на риска относно специфичните области на риск: Заключенията относно потенциалното въздействие върху околната среда от освобождаването или пускането на пазара на ГМО в съответните приемащи околни среди се извеждат за всяка област на риск, включена в т. 1 от този раздел за ГМО, различни от висши растения; или в т. 2 от този раздел – за генетично модифицирани висши растения, въз основа на оценката на риска, извършена в съответствие с принципите по раздел II и съобразно методологията по раздел III, както и въз основа на информацията, изисквана съгласно наредбата по чл. 45. 1. В случаи на ГМО, различни от висши растения: а) вероятността ГМО да стане устойчив и инвазивен в естествени местообитания при условията на предлаганото/предлаганите освобождаване/освобождавания; б) всяко селективно преимущество или недостатък, предадени на ГМО, и вероятността то да се осъществи при условията на предлаганото/предлаганите освобождаване/освобождавания; в) способност за генетичен трансфер към други видове при условията на предлаганото освобождаване на ГМО и всяко селективно преимущество или недостатък, предадени на тези видове; г) потенциално незабавно и/или забавено екологично въздействие на преките и косвените взаимодействия между ГМО и целевите организми (когато е приложимо); д) потенциално незабавно и/или забавено екологично въздействие на преките и косвените взаимодействия между ГМО и нецелевите организми, включително въздействие върху нивото на популациите на конкуренти, жертви, гостоприемници, симбионти, хищници, паразити и патогени; е) възможни незабавни и/или забавени последици върху човешкото здраве в в резултат на потенциалните преки и косвени взаимодействия на ГМО и лицата, които работят или влизат в контакт с тях, или се намират в близост до освобождаване/освобождавания възможни незабавни и/или забавени последици върху здравето на животните и последствия за хранителната верига в резултат на консумирането на ГМО и който и да е продукт, произведен от него, когато е предназначен да се използва като храна на животните; з) възможни незабавни и/или забавени последици върху биогеохимичните процеси в резултат от потенциалните преки и косвени взаимодействия на ГМО с целевите и нецелевите организми, които се намират в близост до освобождаване/освобождавания на ГМО; и) възможни незабавни и/или забавени, преки или косвени екологични въздействия на специфичните техники, използвани за управлението на ГМО, когато те са различни

Спираме дотук с § 4. Откривам дискусията по заглавието на Законопроекта и параграфи 1, 2, 3 и 4. Има записан за изказване – господин Младен Шишков. Заповядайте. Декларация на група преди това. Имате думата, господин Нанков. госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На останалите дечица още веднъж: добре дошли! Вчера вицепремиерът Гроздан Караджов обяви в телевизионен ефир, че правителството ще падне, ако автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ не бъдат довършени. Аз Ви предлагам, колеги, направо стягайте си багажа, събирайте си папките и падайте бързо, тъй като вече за всички е ясно кристално ясно, че и двете магистрали няма да бъдат завършени в сроковете, които бяха поставени и заложени от нас. Думите му вероятно звучат за непросветените като симпатична жертвоготовност, в това всъщност, бъдете сигурни, някои от опитните политици веднага долавят опит за оказване на натиск в коалицията, и то натиск специално върху един човек, един по-специален човек – Вашият супервицепремиер Василев, от когото всички ние знаем, че зависят съдбите не само на тези два ключово важни инфраструктурни проекта, а на всички политики, които се реализират в държавата през последната една година. Към аргументите на вицепремиера и регионален министър Гроздан Караджов бих добавил и още един. Съвсем скоро на всички ще стане ясно, може би още днес или утре, когато разглеждаме Закона за обществените поръчки, че на практика индексация на договорите за строителство, а и за всички останали услуги, доставки няма да има, тъй като в бюджета, който Вие предлагате, в поредната му актуализация не е заложена една стотинка за индексиране на тези договори. Тоест Вие правите мили очи на строителите, на българските общини, на българските фирми, заблуждавате ги, че променяйки Закона за обществените поръчки, видите ли, Вие ще отчетете инфлационните процеси и ще индексирате техните договори, а всъщност единственото действие, което Вие трябваше да направите, е да заложите, предвидите средства в актуализацията на бюджета за това. Вие не го направихте, затова бъдете сигурни, че това ще се върне като бумеранг заради хилядите спрени общински проекти и стотици такива с възложител държавата. Никога не съм вярвал, че ще го кажа, но ето, ще се принудя да го направя, печално известната с некадърността си строителна бивша министърка Комитова беше права в едно най-лошото строителство е незавършеното. Именно това ще построите Вие, колеги – нула, една кръгла нула! Нищо няма да построите и като гробници, като паметници на управленското безсилие ще останат да стърчат стотици, хиляди дори незавършени обекти! Всички обекти, за които по принцип в някои телевизионни участия Вие говорите, че рехабилитирате пътища, че строите, видите ли, някоя магистрала, че ще започне изграждането на някой водопровод – всички тези обекти в една или друга степен бяха започнати и заложени от нашето последно правителство, повтарям, или като проектиране, или като търгуване, или като реално строителство. Ще дам пример и с автомагистрала „Струма“. Тук е и вицепремиерът Сандов, те с вицепремиера Караджов, предполагам, имат перфектна комуникация по темата, перфектна комуникация по темата. За съжаление обаче, „Струма“ през Кресненското дефиле няма да я има. И трябва да кажете ясно, категорично и точно на българските граждани защо няма да я има „Струма“ през Кресненското дефиле и защо с вицепремиера Караджов сте на коренно различни, на диаметрално противоположни позиции по тази изключително важна за нашето общество тема. И тя не е важна единствено и само по отношение на темата „Пътна безопасност“, на темата „Сигурност на преминаването“, на транзитния товаропоток по Коридор № 4. Тя е изключително важна и поради нещо, което не знам дали си давате въобще ясна сметка, то ще почука на вратата, може би не на Вашата, а на следващите управляващи след година – година и половина: когато Европейската комисия си потърси за възстановяване всички онези средства, които дава за изграждането на автомагистрала „Струма“, тъй като не изграждайки участъка през дефилето, през Кресна, Вие правите типичния типичния ботълнек – правите тапа в средата на магистралата. Така че имайте предвид, че там ще връщаме милиарди на Европейската комисия и този процес, ако продължавате да се туткате още месец-два, ще стане необратим. Автомагистрала „Хемус“ – ако управлявахме ние, вече щеше да е подминала Ловеч и да върви към Велико Търново, и щеше напълно законно, подчертавам, през 2024 г. да е готова от край до край. Вие цяла година разтягахте локуми и си търсихте оправдания, а сега ще продължавате по нашите договори, подчертавам, по онези, порочните според Вас ин хаус договори! За пореден път доказвате, че ин хаус процедурите, такива каквито са разписани и приети в целия Европейски съюз като добра практика, са били възможно най-доброто и бързо решение за скоростно изграждане на инфраструктура в Северна България. Не само плащате по тези договори, ами и продължавате да строите единствено и само по тях! Единствено и само по тях, подчертавам! Вчера и вицепремиерът Караджов направи същото признание в Регионалната комисия. За съжаление, политическото Ви лицемерие не само забави необратимо тези обекти, Вие на база на това говорене и лицемерие си изградихте цялата политическа кампания, но знаете ли какво ще струва това на българския данъкоплатец и на българските граждани? Милиарди, колеги, нови милиарди! Защото „Хемус“ вече се е оскъпила с минимум милиард и половина – два заради инфлацията, заради скока в цените на строителните материали и всички онези некадърни политики, които Вие провеждате през последната една година. А ремонтите на републиканската пътна инфраструктура – изобщо не искам да подхващам тази тема. Мотахте се месеци и като опря ножа до кокал, видяхте, че пътищата са опасни заради липсата на поддръжка. Две поредни зими липсва тази поддръжка и намерихте едно палиативно решение, което, между другото, пак е нескопосано, затова няма да се спирам на него – това е друга тема, нея ще я дъвчем може би следващите седмици. Вие, господа от Промяната, довършвате, повтарям, всичко започнато от нас, по нашите договори, със същите механизми. Лъсва за пореден път Вашето политическо двуличие, Вашето политическо лицемерие. Но, за съжаление, Ви липсва темпо, липсва Ви капацитет, липсва Ви и експертиза. За всички вече е ясно каква щета на интересите на българските граждани нанесе Промяната. С единствената цел да изчегъртате ГЕРБ, с лъжи и манипулации спря темпът на изграждане на така нужните инфраструктурни обекти. Е, наиграхте ли се? Според мен се наиграхте.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги, скъпи гости! Вземам изказване по наименованието на Законопроекта и искам да кажа няколко неща, които казах и по по време на първо гласуване на Законопроекта – че ние по принцип не възразяваме срещу текстовете, предвидени в Законопроекта, не само защото те са подготвени от правителството на ГЕРБ, а защото касаят основно привеждане на националното законодателство към европейското във връзка с измененията на европейските директиви в областта на генетично модифицираните организми. Фактът, че няма внесени никакви предложения между първо и второ гласуване, означава, че Законопроектът е бил добре подготвен през 2020 г. Разбира се, не възразяваме и срещу промените в Закона за лова и опазване на дивеча, които предвиждат издаване на наредба, с която да се определят съдържанието, редът, процесът и документацията, необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесени щети от кафява мечка и корморан. Не възразяваме и срещу промените в Закона за защитените територии, които регламентират изплащането на обезщетения за щети, нанесени в рамките на тези територии. Категорично подкрепяме промяната на границите и площта на резерват „Калиакра“ и на защитена местност Степите, защото всички сме запознати с проблемите на местността Болата и разбира се, тяхното решаване не търпи отлагане. Остро обаче възразяваме срещу подхода, колеги. Първо, необяснимо е

и въпреки че има стартирала вече наказателна процедура, шест месеца отне на Промяната да внесе този готов законопроект за разглеждане в Народното събрание. Второ, Промяната дойде с категоричната заявка, че никога повече няма да прилага законодателните техники, прилагани от ГЕРБ. От тази трибуна се късаха ризи, правеха се заклинания, отправяха се безумни обвинения. Обаче какво виждаме сега? – Същия подход като този на ГЕРБ. Едно към едно. Нали уж беше порочно, колеги, нали уж беше лошо да се променят закони през Преходни и заключителни разпоредби? Няма как да приемем оправданието, че Законопроектът бил така прокаран през законодателната процедура. Колеги, имахте достатъчно време – близо шест месеца, да го преформатирате, да отворите Закона за лова и опазване на дивеча, да отворите Закона за защитените територии и да изпълните заявките си за промяна. Но Вие не го направихте. Не го направихте, защото осъзнахте, че понякога е необходимо да бъдат направени промени точно по този начин. И в това няма нищо лошо, в това няма нищо нередно, още повече, колеги, че законодателството го позволява. Колеги, и миналия път Ви призовах – просто си признайте, признайте си, че сте сгрешили в оценките си. Признайте си, че сте били увлечени от предизборното говорене. Признайте си, че всички Ваши обвинения бяха една голяма грешка. Благодаря.

Колеги, пояснявам, че дискусията е по параграфи 1, 2, 3 и 4 включително, освен заглавието на Законопроекта.

Благодаря. Всъщност, колега, ако това беше ГЕРБ 2, щеше да бъде много добре. За съжаление обаче, по никакъв начин не могат да бъдат сравнявани с ГЕРБ. Благодаря.

Госпожо Председателстващ, Вие сама подчертахте, че обсъждаме темата и съдържанието на параграфите до 4-ти, и 4-ти включително. Позволихте господин Шишков да тълкува в Преходни и заключителни разпоредби промените в другите закони. Дайте му възможност, когато дойдем до Преходни и заключителни Ще му дам, той има право да се изказва по всяко...

Уважаема госпожо Кирова, уважаеми дами и господа народни представители, гости! Първо, искам да Ви поздравя с днешния Международен ден за океаните – изключително важно е, защото всичко накрая отива там, включително замърсяването. Няколко думи за времето, защото бяхме упрекнати, че чак сега разглеждаме този законопроект и сме го внесли на по-късен етап в Министерския съвет и оттам в Народното събрание. Странно, при положение че този законопроект е изготвен преди много време защо последното редовно правителство на ГЕРБ не го е приело? Нали това е Вашето отношение към темата за времето? И като си говорим за времето и, разбира се, по темата за Законопроекта – той е хармонизиращ европейското законодателство, надявам се, че днес ще го приемете, включително със заключителните му разпоредби, изменящи два други закона, но те са важни по своята същност. Но за времето и за магистрала „Струма“ само да Ви кажа, че е предвидено да започне през 2008 г. действието и строителството на магистрала „Струма“ в частта „Кресненско дефиле“. Това не се е случило нито от първото правителство на ГЕРБ, нито от второто правителство на ГЕРБ, нито от третото правителство на ГЕРБ! В третото правителство на ГЕРБ, осъзнавайки че това не може да се случи по начина, по който те са опитали – Вие сте опитали да шиканирате екологичната оценка, предвиждаща или тунел, или тунел, или изцяло източен обход, накрая сте решили да приемете на Министерски съвет ново решение за изграждане с национални средства, заобикаляйки екологичното законодателство и европейското такова, което щеше да доведе до наказателна процедура. Така че, когато хвърляте тези обвинения към сегашното правителство и се опитвате да създавате раздор между мен и вицепремиера Караджов, с който вчера имахме много продуктивна среща, между другото, и имаме общо мнение, че трябва да се работи в рамките на закона, не е добре да не забравяте цялото проспано време. Между другото, магистрала в тази част на отсечката няма да има и никога не е предвиждано да има. Там ще има скоростна отсечка, като част от общия подход и това…

ако бъде приет в този му вид, след всички приключили процедури, ще доведе до това да затворим една наказателна процедура – една от многото, които бяха заведени срещу България, вследствие на на забавяния или неизпълнение на ангажименти от страна на българската държава, което компрометира възможността гражданите да живеят в чиста околна среда, която е и здравословна. За магистралните политици и времето явно ще си говорим друг път, но част от магистралите не се изграждат и защото онези сакове с пари явно не са стигнали докъдето трябва.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз ще говоря само по Законопроекта и текстовете в него. Уважаеми дами и господа народни представители, ясно е, че Законопроектът, който е на нашето внимание, трябва да унифицира текстовете с европейското законодателство, неща, които трябва да съобразим. Аз ще трябва да призная, че ще подкрепя този законопроект с изключително, нека да кажем, разнопосочни мисли, и то по простата причина, че той касае най-вече неща, с които се занимавам цял живот – аз съм завършил генно инженерство и хора като мен са тези, които правят ГМО. Ясно е, че съобразно европейското законодателство, ние трябва да имаме такъв закон в политика на Европейския съюз, да ограничава разпространението и ползването на генетично модифицирани организми. Аз обаче се чувствам задължен да информирам народните представители, че гласувайки и подкрепяйки Законопроекта, ние ще го направим именно в подкрепа на общите европейски ценности, но трябва да се знаят и малко факти – фактите, че няма до момента сериозна научна публикация, която да докаже каквито и да е вредности от генетично модифицирани организми. Също така трябва да знаете, че ние постоянно ползваме генетично модифицирани организми и много е трудно да се сложи границата докъде това е възможно, докъде не е. Генетично модифицирани организми са тези, които правят Вашия хляб. Генетично модифицирани организми също така правят бира. Генетично модифицирани организми произвеждат инсулин и множество лекарствени средства. Така че, така или иначе, ние ползваме генетично модифицирани организми. Когато става дума за такива, които са нашата храна, изключително трудно също така те да бъдат ограничени, имайки предвид, че 70% от територията на света е свободна за генетично модифицирани организми. Малко са държавите и районите, в които това е регулирано, особено що се касае до Европейския съюз, където е много по-сериозно ограничено. Ясно ни е обаче, че в нашата организация, имам предвид организация тип Европейски съюз, ние трябва да съобразяваме всички тези законодателства и те да бъдат унифицирани, и именно затова ние трябва да подкрепим този закон именно в унисон с общоевропейското законодателство, но с ясното условие, че това са правила и норми, които във времето тепърва ще се променят и тепърва ще има нови и нови данни и факти, които могат да го променят в една или друга посока. Това е изключително важно да се знае. Така че, когато говорим за тестване, когато говорим за всички тези параграфи, които бяха описани, в които ще се проверява безвредност и тестване, възможности за каквито и да е негативни влияния, просто ще трябва да знаем, че това няма как да се направи по начина, по който ние мислим, че може. За момента няма как да бъде доказано пряко негативно въздействие на какъвто и да е генетично модифициран организъм върху нашето здраве. Така че този законопроект изцяло в унисон със законодателството, което съществува в Европейския съюз. Само в заключение ще кажа, че до нас има страни, които нямат такива ограничения. Не вярвам да допускате, че няма как през въздух, почва, вода и така нататък да преминават постоянно всякакви, нека нека да ги наречем еволюции, защото често замърсителите биват определени като замърсители, но това са съответно материали, които могат да бъдат от, примерно, площи, засети с такива генетично модифицирани организми. Това просто няма как да бъде ограничено в държавите, в които има такова законодателство. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чорбанов. Има ли реплики към изказването на господин Чорбанов? Няма. Други

Моето изказване ще бъде напълно в унисон с това на професор Чорбанов, че ние няма как да не приемем този закон поради много причини от чисто и исторически, и икономически, и геоикономически характер, ако мога да кажа, тъй като проблемът за изхранването на населението на Земята поставя много големи предизвикателства в момента пред света и генномодифицираните продукти дават тази възможност. Това, което искам – както казваше един наш колега тук навремето много сполучливо, да го натъртя на господин Вицепремиера, е, че действително оттук нататък задача на всяко управление е в най сериозен план да има система за контрол и проследяване на влиянието на тези генномодифицирани продукти, тъй като мога да Ви споделя, не знам дали господин Вицепремиерът е длъжен да знае тези неща, според мен не, че ние вече използваме генномодифицираща терапия за вродени тежки хронични заболявания. И то е въведено, позволено е в света, но смея да кажа, че много неща още не са известни в тази генномодифицираща терапия, независимо че има периоди на проследяване. Ще дам един пример. Много неща, които се въвеждат в практиката, в живота, като търговска практика, като търговия с продукти, за съжаление, понякога, без да са генномодифицирани даже, след това се оказва, че имат фатални последствия върху човешкия организъм. За всички лекари е известен този пример с един транквилизатор, успокояващ бременните, при бременните психози, който се оказа през 60-те години, че дава страшни уродства у новородените. Той беше разрешен, спомняте си го, професор Чорбанов, фирмата беше осъдена и фалира – огромна световна фирма за производство на медикаменти. Така че въпросът е философски, въпросът е етичен, и подчертавайки необходимостта да влезем в семейството на държавите, които вървят уверено по пътя на използването на генномодифицирани продукти, молбата ми е като лекар, като депутат и обръщам се към Вас най-вече, господин Вицепремиер, действително в Министерството да бъде създадена възможност, със сътрудничеството с други предимно научни организации, разбира се, да може тези въпроси, което каза и професор Чорбанов, да бъдат внимателно, линеарно контролирани във времето. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Михайлов. Реплики има ли? Заповядайте, господин Министър, имате думата. Важно е да уточним, че Законопроектът така е насочен основно в онази част на Закона за генетично модифицираните организми, в която са така наречените генетично модифицирани микроорганизми. Важно е да се знае, за да не тръгнат някакви спекулации. Това не разрешава генетично модифицирани организми, които да се засяват в българските полета или генетично модифицирани организми, които да са насочени към животни, световната практика познава и такива примери. Всъщност този законопроект създава по-добра база за оценка на риска, по-добра охрана на процеса за работа с генетично модифицирани микроорганизми. А иначе – да, ГММ, или генетично модифицирани микроорганизми, съществуват много отдавна – те се прилагат във фармацията, в някои други процеси. И да, ние трябва да сме и внимателни с подобни практики, затова европейското законодателство, което ние в момента хармонизираме, създава ред за по-стриктен контрол и по-добро наблюдение. А иначе ние като Министерство чрез Изпълнителната агенция по околна среда, имаме лаборатория, която обследва всяка година определен набор от проби, които се правят за, най-общо казано, посеви и опитни полета, за да можем да сме сигурни, че не се нарушават забраните, които са в други части на този закон за освобождаване в околната среда на друг друг тип генетично модифицирани организми. Науката се развива. Има етичен характер този въпрос също – вярно е, но той не е обект на този законопроект. Затова Ви предлагам, имате идея да разширим дебата в онези други части на закона, да го направим в Комисия или на специализирана дискусия, но действително в момента с този законопроект ние просто увеличаваме възможностите за по-стриктен контрол и хармонизираме законодателството по отношение на оценка на риска. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Сандов. Има ли желаещи за изказване?

Колеги, предлагам Ви след няколко минути да приключим, защото… Нека да Ви изчета едно съобщение. От 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба под надслов „Децата за бъдещето на планетата“. В изложбата са представени детски рисунки от различни населени места, в които децата изразяват положителното си отношение към животните и природата. Изложбата е организирана от фондация „АФА“. Всички народни представители са поканени на събитието. Тъй като е 11,25 ч., предлагам да продължим с Преходните и заключителните разпоредби след почивката. Давам половин час почивка.